Dobro. Dame i gospodo nastavljamo sjednicu sa raspravom o: - Prijedlog odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture Predlagatelj je Vlada. Kod donošenja ove Odluke primjenjuje se odredbe Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Dražen Breglec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. lijepo gospodine predsjedniče. Uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Dozvolite nekoliko uvodnih rečenica. Zakon o Željeznici u primjeni je od 1. siječnja 2006. godine. Uređuje ustrojstvo željezničkog sustava na principu odvajanja željezničkog prijevoza od željezničke infrastrukture koja je tim zakonom dobila status javnog dobra u općem vlasništvu, općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske. Kako bi se željeznički sustav ustrojio na rečenom principu odvajanja prijevoza od infrastrukture krajem 2005. godine donesen je i Zakon o podjeli Hrvatskih željeznica d.o.o. Sukladno odredbama tog zakona Vlada je 6. srpnja donijela odluku o podjeli trgovačkog društva na 4 društva: društvo za upravljanje, održavanje, izgradnju željezničke infrastrukture i za prijevoz putnika. Te za prijevoz tereta i za vuču vlakova. U planu podjele koji je sastavni dio … /Govornik se ne razumije./ … odluke utvrđen je i popis zemljišta, objekata i uređaja koji čine željezničku infrastrukturu i javno su dobro u općoj

ako ne postoji javni interes i interes korisnika usluga na takvim nekretninama. Sukladno spomenutom članku Zakona o željeznici Odluku o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Prijedlog za skidanje statusa javnog dobra nekretninama koje su predmet ovog prijedloga odluke pokrenulo je početkom prosinca 2006. trgovačko društvo Hrvatske željeznice u cilju privatizacije ovisnih društava Hrvatskih željeznica koji je preduvjet za drugi programski zajam za prilagodbu PAL2 Svjetske banke. Naime privatizaciju ovisnih društava Hrvatskih željeznica provode Hrvatske željeznice sukladno odluci Vlade od 9. lipnja 2005. godine, a prema programu i dinamici koje je Hrvatske željeznice i utvrdio temeljem rečene odluke Vlade. Da bi Hrvatske željeznice pripremile ovisna društva iz programa za privatizaciju sukladno odredbama Zakona o privatizaciji i prenijeli ih, prenijeli ih Hrvatskom fondu za privatizaciju na upravljanje a prema utvrđenom programu i dinamici, nužno je prethodno oduzeti status javnog dobra u općoj uporabi nekretninama navedenima u ovoj odluci koju Vlada predloži na donošenje Hrvatskom saboru. Tim nekretninama dokapitalizirat će se ovisna društva Hrvatskih željeznica koja će se zatim privatizirati. Time su izneseni razlozi i potreba donošenja predložene odluke a opravdanost upravo ovakve odluke obrazlaže se sljedećim činjenicama: Na dijelu željezničke infrastrukture kojima se predlaže oduzimanje statusa javnog dobra u općoj uporabi ne postoji javni interes i interes korisnika prijevoza O predmetnim nekretninama odnosno predmetne nekretnine funkcionalno ne predstavljaju željezničku infrastrukturu kako sada tako ni u budućim planovima razvoja željeznice a te nekretnine i sada se koriste uglavnom kao imovina izdvojenih izdvojenih društava Hrvatskih željeznica koje su predviđene za prethodno naveden postupak privatizacije u sklopu PAL2 zajma. Slijedom izloženog predlaže se Hrvatskom saboru da u razmatranju ovog Prijedloga odluke prihvati razloge i svrhu njenog donošenja te da odluku donese u predloženom tekstu. Hvala lijepo. Hvala. Odbori za pomorstvo, promet i veze, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ne? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Ivan Vučić. Izvolite.

Gospodine predsjedniče, gospodo predstavnici Vlade, kolege i kolege zastupnici. Zakon o željeznici koji je stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine ustrojava željeznički sustav na principima odvajanja željezničkog prijevoza od željezničke infrastrukture. Sukladno određenju iz predmetnog zakona željeznička infrastruktura dobiva status javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske kojeg mogu koristiti svi zainteresirani željeznički prijevoznici pod jednakim uvjetima. U svrhu realizacije ustrojavanja željezničkog sustava na principu podjele predviđene Zakonom o željeznici donesen je Zakon o podjeli trgovačkih društava Hrvatske željeznice U smislu članka 2., stavak 1. i 2. Zakona o podjeli trgovačkih društva Hrvatske željeznice d.o.o. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o podjeli trgovačkog društva Hrvatske željeznice d.o.o. kojim je u planu podjele a koji je sastavni dio navedene odluke. Utvrdila popis zemljišta, objekata i uređenja koji čine željezničku infrastrukturu i javno su dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske. I ne postaju imovina trgovačkih društava nastalih podjelom trgovačkih društava HŽO Nekretnine koje su predmetom donošenja ove Odluke o skidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture planom podjele trgovačkog društva HŽ uvrštene su u nekretnine koje čine javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlog za skidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi, dijelu željezničke infrastrukture, a sukladno članku 38. Zakona o željeznici Vlada RH uputila je trgovačko društvo HŽ odnosno trgovačko društvo Hrvatske željeznice infrastruktura d.o.o. u osnivanju. Kao pravni slijednik trgovačkog društva Hrvatske željeznice d.o.o. za područje upravljanja, održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture. Razlozi potrebe donošenja Odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi dijelu željezničke infrastrukture u vlasništvu Republike Hrvatske potrebiti su zbog sljedećih razloga. Na dijelu željezničke infrastrukture kojom se predlaže oduzimanje statusa javnog dobra u općoj uporabi ne postoji javni interes, interes korisnika usluga javnog prijevoza. Predmetne nekretnine funkcionalno ne predstavljaju željezničku infrastrukturu kako sada tako ni u budućem radu ni planovima željezničke infrastrukture. Nekretnine sada većinom koriste izdvojena društva Hrvatskih željeznica. Nekretnine koje čine dio željezničke infrastrukture, a koje su predmetom donošenja ove odluke HŽ infrastruktura namjerava dokapitalizirati tvrtke kćeri HŽ infrastrukture prenošenjem predmetnih nekretnina u temeljni kapital tih ovisnih društva sukladno planu i dinamici privatizacije utvrđene odlukom Vlade RH o privatizaciji ovisnih društva Hrvatskih željeznica od 9. lipnja 2005. godine, a što proizlazi iz obaveza Vlade Republike Hrvatske preuzetim PAL zajmom Svjetske banke. Zbog tih razloga i koje smo naveli unaprijed Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice pozdravlja ovu odluku. Misli da je dobra, da je to početak dokapitalizacije društava koji će biti spremni za tržišnu utakmicu, a što je bila odluka i prijašnje Vlade iz 2005. godine, 2001. nije nikad provedena u djelo. Ovom odlukom društva se pripremaju za tržišnu utakmicu. I klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati prijedlog ovog zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Ma ne treba uvijek sumnjati u loše namjere, ne znam, Vlade i ministarstva. Ja isto želim vjerovati da su pozadine pozitivne. Međutim, na temelju ovog obrazloženja kojega smo dobili malo toga je moguće vidjeti. Ja isto držim osobno da zakon valja podržati, pogotovo ako se time, kako ga ja doživljavam, recimo omogućuje da dosadašnji stanari, recimo željezničari, strojovođe, oni koji održavaju te pruge, itd. recimo dođu do svog stana. Vidimo na ovom prilogu 1. da se ovdje radi o nekim velikim zgradama. Ovdje su naznačene površine, kulture, katastarske čestice koje se nalaze u tim i tim katastarskim općinama upisanim z.k. uloške itd. i onda vidimo da su to zgrade koje se nalaze, ili dobra, na prostoru Katastarske općine Centar, pretpostavljam da je to Zagreb, Jakuševac, Osijek, Trnje, Vinkovci, itd., itd. Tu su između ostalog i dva hotela pod 3. i pod 4. hotel sa površinom nekih 9 tisuća 792 kvadratna metra, vjerojatno je to njegova okućnica i hotel koji se nalazi, kvadratnih metara. Mene bi doista zanimalo koja je do sada namjena bila tih hotela, odnosno tih zgrada i kakva će im biti sudbina sutradan. Pretpostavljam da recimo takve recimo objekte Hrvatske željeznice ne mogu tržno valorizirati i da za gospodarsku djelatnost ih na neki način valja privatizirati u cilju prije svega njihove tržne afirmacije. Međutim, ja bih iskoristio ovu priliku da bih rekao da još uvijek neke istarske obitelji nisu došle do stana u kojem su živjele, govorim o željezničarima u kojem su živjeli oni ili njihovi preci 30, 50, 60 godina. Poznato je da su tzv. istarske željeznice vodile se kao slovenske željeznice od '45. do '90. ili '91. godine. Tek krajem ili početkom 2000. godine između Hrvatske i Republike Slovenije rješavaju se ta imovinska pitanja i tek tada istarski željezničari sklapaju sklapaju ugovore o kupnji svojih stanova. Događalo se da neki stanari prije tog ugovora kojega su dobili priliku zaključiti jednostavno umru i da danas njihovi nasljednici ne mogu steći stan u kome u kome su sa svojim ocem, majkom živjeli 40, 50 ili 60 godina. Držim da tim ljudima se čini nepravda, da to valja ispraviti. Jer da su bile prilike normalne glede tih željeznica do stana kao i ostalih 400 tisuća hrvatskih državljanina krajem '91. ili sredinom odnosno početkom '92. i te objekte, stanove, stekli bi za 7, 8 tisuća maraka. Znači pitanje što sa tim ljudima koji stanuju u takvim stanovima. Hoćemo li ispraviti nepravdu prema tim obiteljima? Da li im danas Hrvatske željeznice na neki način mogu pomoći? Držim da je njihova krivnja samo ta, ta, ili samo utoliko što su istarske željeznice do '91. odnosno, ne znam, od kraja '90. godine bile u sastavu slovenskih željeznica i što se taj problem morao rješavati između dviju Vlada, a onda kada to ajd problem se uzdigne na taj nivo problem traje, traje i nikako da se ne riješi. Čuli smo od državnog tajnika da će se ovim nekretninama dokapitalizirati hrvatska željeznica. Toga u obrazloženju nema. Međutim, nema nikakve procjene koliko će to recimo sutradan ukoliko se prodaju ove katastarske čestice donijeti novca Hrvatskim željeznicama. Kad bi znali koliko će to novca donijeti lakše bi nam bilo se opredijeliti. Iako rekoh ne sumnjam u poštene namjere nadležnog ministarstva ili Hrvatskih željeznica. Maloprije se eto u klupama otvorilo pitanje da li je to proces prvi korak u privatizaciji Hrvatskih željeznica. Ja ne vjerujem u takav jedan scenarij, barem ne za trajanja mandata ove Vlade i barem ne kada je riječ samo o ovim nekretninama, jer doista to je 15-ak objekata i to sigurno nije ništa respektabilno o čemu bi trebalo naročito voditi računa. Ali jednostavno ne bi se smjelo zapostaviti bojazan bojazan od recimo eventualnih zlouporaba. Jer vidimo tu su kuće, tu su zgrade, tu su hoteli, 7 zgrada i dvorište u Trnju, dvije zgrade, dvije zgrade, dvorište, kuća itd., Međutim, jednako tako je zanimljivo pitanje što će sutradan biti sa Hrvatskim željeznicama. nažalost bojimo se svi da će i one slijediti sudbinu INA-e, HT-a, Croatia osiguranja itd. a ja bih se ipak založio da željeznice do daljnjeg ostanu u rukama hrvatske države. zakona nego Odluke o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela željezničke infrastrukture mislim da nije sporno da ga se prihvati u ovom obliku. Ali bi bilo dobro dati jednu aproksimativnu procjenu koliko to novca može donijeti Hrvatskim željeznicama ili hrvatskoj državi. Odnosno što će biti sa sutrašnjom eventualnom privatizacijom Željeznica. Hvala. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Pa prigodom donošenja novele Zakona o željeznici 2004. godine, jedino je klub HSP-a i gospodin Slaven Letica ukazali smo na ono što se sada nama dolazi, došlo je na klupe, a to je da će se otvoriti proces oduzimanja statusa javnoga dobra u smislu privatizacije i prodaje i očito je to krenulo, uvijek se kreće na ovu varijantu da nema puno kao sumnjivog, ali kad se taj postupak i tijek otvori onda se tu nadograđuje. Tu treba razlikovati dvije situacije, jer sam rekao kako to može krenuti da čak može jednog dana doći da će se i glavnom kolodvoru oduzeti status javnog dobra, jer je eto netko bacio pogled. Tako će se na žalost događati ukoliko mi ovdje u Hrvatskom saboru se ne dogovorimo da mi osnujemo etičko povjerenstvo saborsko koje će uvijek, znači prije nego što takve odluke i dolaze na sjednice Hrvatskoga sabora, izvršiti uvid i dati odobrenje da se tu ne bi događalo ono što se događalo u pretvorbi i privatizaciji na hrvatski način. Iako na prvi pogled proistječe da ovdje nema nečega interesantnoga, ali recimo pitanje kome će hotel "Mursa" otić u Osijeku. Da li je to već dogovoreno ili će to biti nakon toga dogovoreno. Prema tome, hrvatski građani i mi zastupnici imaju negativno iskustvo sa pretvorbom i privatizacijom. To smo upozoravali i kod ovoga zakona, da će se otvoriti Pandorina kutija i koja će omogućiti dobivanja ne samo zgrada, objekata nego i nekretnina gdje će raditi trgovačke lance ili razno-razni trgovinski lobi ili građevinski lobi koji u biti moramo biti svjesni, počinju upravljati i u okviru gradova, uzmimo primjer grada Zagreba i u okviru same države polako preuzimaju utjecaj i polako uvjetuju šta i na koji način će se raditi izvršna vlast pa čak idu dotle da se lobira i na razini Hrvatskoga sabora. Prema tome nemamo mi ništa protiv toga da se stanovi prodaju obiteljima koji su normalno radili cijeli životni vijek u Hrvatskim željeznicama i koje moraju to pravo imati da ne bi bili u neravnopravnom položaju u odnosu na druge hrvatske hrvatske građane koji su znači temeljem činjenice da su imali stanarsko pravo mogli otkupiti te stanove koji su bili u društvenom vlasništvu. za ove druge situacije kada se uzima status javnoga dobra, e tu baš ne možemo a priori pristati na takve situacije, pa ako hoćete raditi kako bi imali povjerenje, prvo znači osnujmo to peteročlano etičko povjerenstvo u Hrvatskome saboru koje će uvijek sve pregledati i onda možemo uputiti i dobru poruku hrvatskim građanima da kako se i ovaj tijek i postupak ne bi odvijao na na žalost na način koji je poznat kao pretvorba i privatizacija na hrvatski način. Naime ovo je dio koje su mnoga već javna poduzeća napravili, tu gospodin Kajin nije u pravu, jer su izdvojili se tzv. tvrtke kćeri i one kao takove su već i u Ini i svagdje drugdje u velikim sustavima ušli u taj dio privatizacije. Prema tome ne možemo prihvatiti na neviđeno ovu odluku. Ne možemo prihvatiti ovakav tijek odvijanja cjelokupnoga postupka ukoliko nemamo jamstvo da se iza ovoga ne krije netko koji će jamiti da ne počinje novi proces krčmenja na hrvatski način i da se u ime nekakvih većih interesa ne dogodi ono što se već dogodilo u pretvorbi i privatizaciji. Prema tome ne možemo podržati nešto na neviđeno. Možemo podržati kada je riječ o stanovima željezničara, obitelji, ali ovakve situacije, ove druge situacije ne možemo podržati. Dobiti ćemo, danas smo dobili jednu odluku sa tablicom, sutra ćemo dobiti drugu, preksutra treću i onda ćemo početi gubiti pozornost i ispod malih vrata će se sve to odvijati, a možda će se čak u razno-raznim vremenima to rješavati i uredbama sa zakonskom snagom. Hvala lijepo. Hvala. Klub HSS-a, poštovani zastupnik Željko Pecek. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Pa ja uvodno želim reći da HSS može podržati ovaj prijedlog, ali ga može podržati u drugom čitanju. Zbog čega? Ovdje smo dobili šturo obrazloženje, odnosno prijedlog odluke koji zapravo ako isključimo ovaj uvodni dio i naslovnu stranicu, sadržava svega

stavke koje sadržavaju i objekte i građevinsko zemljište pa čak podrazumijevaju i prugu. Ono što bi mi htjeli vidjeti u drugom čitanju potpuno je sigurno veličina tih objekata zemljišta i ostalog što se prodaje, htjeli bi vidjeti i vrijednost. Neobično je važno da ovdje piše koliko to vrijedi. Ja pretpostavljam da barem knjigovodstvene procjene postoje ako ne nešto drugo, ali u svakom slučaju tu bi trebao biti angažiran građevinski vještak, jer ako je jedini Sabor nadležan da donese ovakvu odluku onda bi Sabor morao biti upoznat i sa svim detaljima. Treće što bi mi htjeli znati, a to je namjena ovih objekata, da li se oni prenašaju ovako u fizičkom obliku kao što tu piše ili je predviđena njihova prodaja pa nakon toga unos u društvo sa ograničenom odgovornošću koje su sastavni dio To nije preteško napisati, dapače smatramo da bi svako ono društvo koje prima objekte ili protuvrijednost financijsku ako se objekti prodaju, mi bi to morali znati. Ono što je važno kod te namjene, a naročito za klub HSS-a je, hoćemo li na taj način zadržati radna mjesta u željeznici ili hoćemo li eventualno povećati broj radnih mjesta ako ova trgovačka društva budu nastavile aktivnost u tim objektima ili eventualno još nešto dodatno. Ukoliko u fizičkom obliku to prenašamo trgovačkim društvima, svakako bi trebala postojati i zabrana prodaje u barem nekom kraćem razdoblju kako bi ta odluka ispunila i svoj cilj. Mi smo potpuno svjesni činjenice da je Hrvatska željeznica zastala u svojem restrukturiranju. Mi smo potpuno svjesni toga da se željeznička infrastruktura mora izdvojiti i da moramo rješavati status zaposlenih i onih nekretnina koje nisu "core buissness" na ovakav ili na sličan način. Međutim, ja ću podsjetiti da zakon i sam Zakon o Hrvatskim željeznicama je predvidio i razdvajanje na više trgovačkih društava međutim Republika Hrvatska je tom prilikom preuzela i obaveze po kreditima. Preuzela je ono za što se željeznica zaduživala, a ovdje u ovom Prijedlogu mi ne znamo što se sa time događa. Hrvatskih željeznica nekomu dajemo. Da li će se na taj način preuzimati obaveze, da li će se nastaviti kontinuitet sklopljenih ugovora u vezi poslovanja u tim objektima ili neće, još puno nepoznanica, bolje rečeno previše nepoznanica je pred nama a da bi mi mogli donijeti odluku ovako na taj prvi način. Trebali bi otkloniti sve te dileme da na pravilan način razumničimo željeznički infrastrukturu od drugih nekretnina i to na transparentniji način. Ja pretpostavljam da ovo nisu jedine nekretnine koje su predviđene da dobiju ovakav status, odnosno da im se oduzme status javnog dobra nikakvih razloga nema da mi ne idemo u drugo čitanje. Našu željeznički infrastrukturu sačinjava velik broj nekretnina. Te nekretnine između ostalog predstavljaju i velik dio teritorija Republike Hrvatske. To je značajno ne samo sa prometnog nego i sa aspekta velikog bogatstva i vrijednosti Republike Hrvatske u cjelini. Zbog toga je izuzetno važno jasno definirati i utvrditi pojam i granice željezničke infrastrukture, način korištenja i upravljanja i način zaštite i uknjižbe u zemljišne knjige. Ovo je jedan od malih koraka prema privatizaciji. Završno želim reći da HSS nije protiv takvog rješavanja problema jer znamo da su željeznice još uvijek bremenite Mi to prihvaćamo da je to dio restrukturiranja. Međutim, da bi mogli donijeti odluku prijedlog kojim oduzimamo status javnog dobra u općoj uporabi mora biti kvalitetniji. Mora umjesto 3 sadržavati barem 30-ak stranica da nas se uvjeri kako je to najbolje rješenje i da nas se uvjeri kako će to rješenje dati efekta. Kako će biti bolje ukoliko ovaj status javnog dobra primijenimo i samim Hrvatskim željeznicama, ali i ljudima koji rade u željeznici. Hvala lijepo. Hvala. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Mato Arlović. Nema ga, gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Slaven Letica, izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, državni tajniče. Kad ste, ako se dobro prisjetite, predlagali Zakon o reorganizaciji malo ste s visoka govorili obraćajući se hrvatskim zastupnicima. Kasnije smo razjasnili taj nesporazum i nekako sam se najiskrenije nadao da se više tako vaše ministarstvo neće pojavljivati u ovom Visokom domu za hrvatske zastupnike uvredljivim prijedlozima odluka. Prije svega mislim da bi Hrvatskoj trebao posebni zakon, donijeti zakon najprije o oduzimanju statusa javnog dobra o općoj upotrebi koji bi se primjenjivao na sve, sva javna dobra kojima se oduzima taj status. To je prva stvar. Kao što postoji Zakon o javnoj nabavi, očito trebao bi postojati Zakon o javnoj prodaji jer je sasvim neosporno da će se realizirati ono o čemu sam ja govorio, a to je da će se krčmiti veliki sustavi. I to će se krčmiti najprije džeparski, a onda će se krčmiti u velikim dimenzijama. Vi morate nama osigurati procjenu sudskih vještaka o tržišnim vrijednostima tim objektima, mi moramo imati zajamčenu, te natjecanje. Ja sam protiv toga da se raspolaže sa javnom imovinom na temelju odluka, smjernica, uredbi, naredbi, čega god hoćete. Imam nekoliko već primjera kad je u pitanju problem tzv. javnoprivatnog partnerstva da je došlo do velikih zloupotreba. Da se izuzimaju dobra od javnog interesa, recimo MORH-a i drugih institucija. Pojavljuju se neki privatnici, primjerice, nude izgradnju sportskih dvorana i to rješavaju na takav način da im se nudi prostor i to elitni prostori u gradu. Investitor tzv. privatni partner zatim javnosti, gradovima nudi primjerice upotrebu tih prostora u jutarnjim satima, a vrši njihovu komercijalnu eksploataciju. S tim u vezi kao minimum minimuma ja bi volio vaše očitovanje o ovom prijedlogu koji je uvaženi kolega Kovačević tu iznio. Čak mislim da ne mora biti povjerenstvo. Ja imam konkretan primjer, odnosno prijedlog, gospodine predsjedniče Sabora, da mi imenujemo ad hoc povjerenika Sabora koji će jednog jedinog čovjeka, a mislim na gospodina Hermana Vukušića starijega. Čovjek koji je obiteljski u 3 generacije željezničar, koji je bio šef financija i direktor Financijskog sektora u Hrvatskim željeznicama valjda 35 godina, koji je najtroferniji hrvatski trener u povijesti. Čovjek kojeg vi poznate i obiteljski. Ja bi ga volio vidjeti tamo jer bi onda bio siguran da do prijevara neće doći. Ja nemam nikakvu garanciju da se zapadni kolodvor također vrlo skoro neće izuzeti iz statusa javnoga dobra jer su se prometne prilike u Gradu Zagrebu promijenile i on postaje gotovo suvišan, a on bi mogao biti također pretvoren i privatiziran na sličan način. Prema tome, tu se radi i krupnijim stvarima, samim izuzimanjem i premještanjem željezničke pruge iz centra grada na daleku periferiju. U centru grada, ne samo ovoga grada, nego svih gradova koje je gradila, u kojima je Austro-Ugarska monarhija gradila željeznice dobilo bi se na desetke milijuna kvadratnih metara korisnoga prostora. Spuštanjem u podzemlje željezničkih sustava također bi se dogodili ti prostori. Znači Hrvatska, i o tome sam govorio pod okriljem noći pošto je moja točka sinoć bila kasno na dnevnome redu, Hrvatska se ove godine približila razdoblju apsolutne dužničke krize i pritisci na prodaju onoga obiteljskoga zlata, srebra i dijamanata koje su naši preci stvarali će se povećavati iz dana u dan i ja vas molim da se očitate o konkretnom prijedlogu imenovanja Permana Vukušića za povjerenika u konkretnom slučaju. Hvala vam lijepo.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 Dozvolite da pokušam odgovoriti na većinu upita koje ste u svojim raspravama postavili i nadam se da ćete dobiti zadovoljavajuće odgovore. Dakle, kakve su to nekretnine, navedeno je u prilogu onako faktografski kako se jedino i može opisati nekretnina. Dakle, po opisu katastarske općine u kojoj se nalazi, navođenje katastarske čestice, kulture i dakle dovoljno podataka da se može bez ikakvih problema zahvaljujući i vrijednim iskoracima u informatizaciji katastara i gruntovnica čak i Internetom dobiti uvid u ostale detalje koje su interesantni vezano uz određene nekretnine. Dakle, smatrali smo da smo dali dovoljno detalja o nekretninama, da se saborski zastupnici i svi zainteresirani mogu dalje na terenu uvjeriti i sakupiti dovoljno informacija i ostalih podataka o nekretninama koje su predmet ove odluke. Ukupno ih je odnosno 15, od toga ih je 13 u Zagrebu, 1 u Vinkovcima, 1 u Osijeku time zaista, ako je naravno potrebno mi možemo dati i dodatne informacije. Međutim, odmah ću odgovoriti i na inicijativu o drugom čitanju. Tu inicijativu na žalost ne može prihvatiti naprosto zbog dinamike ove odluke koja je vezana uz realizaciju PAL 2 zajma, zajma Republike Hrvatske za Svjetskom bankom u kojemu smo uz razumijevanje Svjetske banke već dobili dobili i uspjeli se dogovoriti oko odgode zbog tehničkih razloga zbog ovih procedura oko imovinskopravnih odnosa i naprosto više se ne može dalje čekati sa prenošenjem nekretnina, sa skidanjem svojeg stvarnog dobra, prenošenjem istih na ovisna društva i prenošenje tih ovisnih društava u Hrvatski fond za privatizaciju, rad i privatizaciju. Što se tiče stambene problematike o kojemu je govorio uvaženi saborski zastupnik gospodin Kajin istarski željezničari kao i svi drugi željezničari naravno da još imaju određenih neriješenih problema koji se vuku desetljećima, mi smo spremni naravno i o podrobnijim, na temelju podrobnijih podataka koje nam izvolite predati i pojedinačne slučajeve razmotriti sa posebnom pažnjom, a naravno i sustavno riješiti ovaj problem u okviru Hrvatski željeznica, prije svega uprave Hrvatskih željeznica i stranaka jer se to zapravo radi u imovinskopravnim odnosima. Bojazan o lošoj ili dobroj privatizaciji na žalost s ove govornice i ove pozicije ne mogu demantirati niti je uopće svrsishodno se upuštati u takvu raspravu. Ja mogu samo reći da će nekretnine koje su predmet ove odluke biti prenesene u društva radi privatizacije tih ovisnih društava. Da bi možda situacija bila i malo jasnija dozvolite mi da napomenem da u Hrvatskim željeznicama postoji 17 ovisnih društava ili tzv. društava kćeri Hrvatskih željeznica koje su osnovane od '98. prva pa do zaključno 2003. posljednja i u kojima danas radi 6 tisuća 500 ljudi u ukupnom sustavu koji broji od 22 tisuće ljudi u Hrvatskim željeznicama. U ova tri društva koja su predmet današnje odluke radi tisuću i 89 zaposlenih. Radi se naprosto o drugoj fazi procesa izdvajanja nonkor biznisa iz Hrvatskih željeznica. Prva faza bila je provedena samom činjenicom da su ovisna društva, odnosno društva kćeri osnovane i da su na njih preneseni i ljudi, na žalost ne i imovina i to se ovom odlukom ispravlja. A da je takav postupak i takva namjera utemeljena dovoljno je samo reći da složit ćete se vjerujem željezničko ugostiteljstvo. Dakle, poduzeće koje ima hotele, koje ima nekretnina vezane uz svoju djelatnost zaista moramo se složiti nema puno vezano sa osnovnom djelatnošću Hrvatskih željeznica, a to je infrastruktura i operacije u prijevozu. Složit ćete se također vjerujem da drugo poduzeće koje nosi naziv RVR za uslužne djelatnosti d.o.o., a iza RVR krije se, odnosno RVR znači redarstvo, vatrogastvo i rasadnik. U ovoj odluci imate dakle, vidi se već po nazivu kulture rasadnike. Složit ćete se nadam se da i rasadničarstvo ne bi trebalo biti daljnja djelatnost Hrvatskih željeznica i da takve djelatnosti ima smisla i logike izdvojiti i naravno omogućiti im da se samostalno razvijaju. Isto tako mogu zaključno još reći da će tijekom ove godine, do kraja godine biti još 6 društava društava pripremljeno za izdvajanje, za prenošenje u Hrvatski fond za privatizaciju radi privatizacije te da ćemo se sa sličnom odlukom, ali sa opsežnijom po broju nekretnina vrlo uskoro sresti još jedanputa u ovom Visokom domu. Ja na žalost ne mogu sada konkretno o imenima i kadrovskoj problematici vezano uz ljude koji bi mogli pomoći određenim operacijama se ovdje očitovati, ali spremni smo razmotriti naravno svaku kvalitetnu inicijativu koja može doprinijeti prosperitetu i boljem postupku, pa tako i ovom postupku. Nema bojazni kada govorimo o obavezama i o kreditima. Naime, kreditne obaveze Hrvatskih željeznica u cijelosti pokriva i servisira Republika Hrvatska. Ukupno trenutno te obaveze iznose približno 4 i pol milijarde kuna, oko 600 milijuna kuna godišnje država servisira državne kreditne obaveze Hrvatskih željeznica. Ja se nadam da sam uspio odgovoriti na većinu barem ključnih primjedbi temeljem ovog prijedloga zakona odnosno ove odluke i da ćete ih